**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, prvo čitanje, PZ br.63 Predlagatelj zakona je klub zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Međutim kolega Vuljaniću to nećete moći biti vi, zato što je u prijedlogu zakona navedeno da predstavnici predlagatelja su zastupnici Branko Vukšić, Dragutin Lesar i Nansi Tireli. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, izvolite u ime predlagatelja. Ništa nas ne smije iznenaditi, naravno. Poštovane kolegice i kolege prijedlog zakona kojega smo uputili u proceduru, za izmjenu Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji upućen je 11. travnja 2012. To je bilo prije no što je Vlada uputila svoj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, ali pretpostavljam samo stjecajem okolnosti ili možda i nečijom željom Vladine. Prijedlog zakona je išao po hitnom postupku i usvojen, naš je morao pričekati nekoliko mjeseci da se uvrsti u dnevni red i da se eto danas o njemu otvori rasprava. Zanimljivo je i da je jutros ovaj zakon trebao biti razmotren na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, međutim članovi odbora vladajuće većine nisu došli na sjednicu pa odbor nije mogao provesti raspravu. Izražavamo žaljenje tom činjenicom. Motivi koji su bili prisutni kada smo predlagali taj prijedlog zakona bio je zapravo jedan motiv, da brzom zakonodavnom izmjenom Hrvatski sabor omogući da se stanje na Hrvatskoj televiziji što prije sredi. Mi smo ponudili jedno rješenje, po nama bolje i demokratskije, Vlada drugo i parlamentarna većina je taj drugi koncept Vlade prihvatila i ovih dana ta intervencija će nadam se završiti kada Sabora glasanjem imenuje glavnog ravnatelja, Programsko vijeće i Nadzorni odbor. I čini mi se da je to bilo nužno potrebno i da je dobro da je taj proces prišao u kraj. Međutim, rat sa, kada oporbeni prijedlozi moraju čekati nekoliko mjeseci da bi se otvorila rasprava, a u međuvremenu na temelju Vladinog prijedloga se isto područje, ista materija već zakonom razriješi, iako smo tražili da se tada rasprava objedini, i o Vladinom i o našem prijedlogu, bili smo odbijeni. Toga se nadam se sjećate. To nije dobra praksa, to nije dobra poruka vladajuće, parlamentarne većine u odnosu prema oporbenim prijedlozima, ali na ovom primjeru se ona doista dogodila. S obzirom da je naš prijedlog zakona pisan na zakon koji je u međuvremenu izmijenjen, dakle Sabor je već promijenio taj zakon, dio rješenja je bio sličan sličan približan i našemu prijedlogu dio dijametralno suprotan ne želeći praviti daljnju zbrku i nered uz podsjećanje da je Vlada predlažući izmjene i dopune obećala do kraja Nove godine novi Zakon o HRT-u i ovime predlagatelj ovaj prijedlog zakona povlačim iz procedure jer bi njegovo usvajanje čak i bilo nemoguće i protuposlovnički jer je u međuvremenu tek zakon na kojeg smo se mi pozivali izmijenjen. Želeći dakle samo ukazati na činjenicu da nije dobro takvo ponašanje, s druge strane pokazat ćemo i volju i spremnost na dogovor o tako važnim stvarima kao što je javni servis HRT-a to je motiv zbog čega ćemo povući ovaj prijedlog zakona, povlačit iz procedure uz veliko iščekivanje vladinog novog prijedloga Zakona o HRT-U. **Stazić, Sada tu traju konzultacije za stolom. Gledajte zakon je povučen, prema tome povučen je nema rasprave dalje o zakonu. Nisam siguran da bi vam smio dati da replicirate na povučen zakon. Gotovo nema rasprave. prekida se logično. logično. Oprostite. Samo jedno objašnjene koje moram dati jer sam ga također dužan dati. Vladin prijedloga Zakona o HRT-u nije išao po hitnom postupku nego u redovitoj proceduri jer to ste rekli. Povreda rada)** Gospodine potpredsjedniče. Nisam upotrijebio riječ hitni postupak, hitnoj proceduri na istoj sjednici prvo i drugo čitanje. To sam rekao. Pratio sam što sam rekli pa zašto sam ispravio.